Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю з 10 години проводиться "година запитань до Уряду". За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету Міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про результати проведення карантинних заходів, запроваджених урядом України у січні 2021 року, та про виконання плану вакцинації населення України від COVID-19. Шановні колеги, пропонується наступний порядок проведення "години запитань до Уряду": відвести 20 хвилин міністру охорони здоров'я України на виступ із зазначеної теми, на відповіді доповідача за запитаннями з визначеної теми від депутатських фракцій і груп відвести 21 хвилину, на відповіді Прем'єр-міністра України та членів уряду на запитання від народних депутатів відвести до 20 хвилин, і надати по одній хвилині на кожне усне запитання та по 2 хвилини на відповідь на нього. Нема заперечень, тому переходимо. Шановні народні депутати, на трибуну для виступу запрошується міністр охорони здоров'я України Максим Володимирович Степанов. Максим Володимирович, ваш регламент – 20 хвилин. Крім цього я попрошу народних депутатів України уважно слухати доповідача і відійти від ложі уряду. Дякую. Ольга Глива, лікар-анестезіолог. Вона працювала в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні. Із відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет у 2020 році, у 2020-му закінчила інтернатуру. Вона до останнього дня боролася за життя пацієнтів, але, на превеликий жаль, загинула з трьома з них – Валентиною Поплавко, Олександром Захаровим та Майєю Вагіною. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять пацієнтки лікарки Ольги Гливи та всіх лікарів, які віддали своє життя за здоров'я та життя українських громадян.

Дякую. Шановні українці, вже 10 місяців в Україні йде війна проти COVID-19 – невидимий ворог. На цій війні є своє справжнє військо – це наші медичні працівники, наші лікарі. Ті, які безпосередньо надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою: лікарі-інфекціоністи, лікарі-анестезіологи, лікарі інших спеціальностей, а також лікарі-епідеміологи, які визначають метод боротьби, аби вірус не вбивав нас. На цій війні одним із важливих методів боротьби є карантинні заходи. Дуже важливо так побудувати стратегію карантинних заходів, аби вони завжди були дієвими. Крім того, ми повинні були знайти баланс між суто епідеміологічними заходами та економічним життям країни. Думаю, в цій залі немає жодної людини, яка думає, що нині в Україні дуже сильна економіка. Тому нам треба було балансувати і отримати результат: стримати поширення COVID-19 на території України і, як наслідок – зберегти життя українців. Важливо, щоб втрати на цій війні були якомога меншими. Головна мета на цьому етапі боротьби з пандемією досягнута – Україна знаходиться на 34 місці в Європі за рівнем смертності. Хтось шукає чергову змогу, але я ще раз повторюю, ми на 34 місці в Європі за рівнем смертності. У нас в три рази менше смертність, ніж в Великобританії та в два рази менша смертність, ніж у Франції. Давайте визнаємо: це те, у тому числі і результат наших карантинних заходів. Якщо ви подивитись на побудову протиепідемічних заходів, помітите чітку послідовність. У нас був етап адаптивного карантину, коли в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні ми запроваджували карантинні обмеження. Коли COVID-19 почав стрімко поширюватися, ми перейшли до загальнодержавних обмежень. Так, у нас був період, коли ми зрозуміли необхідність введення жорстких обмежень, але нас стримувало економічне становище України. І тоді був знайдений дієвий компроміс – карантин вихідного дня. На адресу карантину вихідного дня лунало багато критики, він був несприйнятним. Проте ми досягли головного – стабілізація ситуації, а потім зниження кількості нових випадків. З подібним супротивом ми зіткнулися і під час січневих жорстких карантинних заходів, які діяли на території країни з 8 по 24 січня включно. В них закладена дуже чітка логіка: були новорічні свята, підвищувалася мобільність громадян, які повинні були дати зростання кількості хворих на COVID-19. Результат цього жорсткого карантину ми спостерігаємо вже зараз. Декілька тижнів зменшується кількість хворих у порівнянні з кожним наступним тижнем. Ця інформація підтверджується відповідними цифрами. Я хочу вам нагадати: в перший тиждень грудня у нас було 89 тисяч нових випадків на COVID-19, за минулий тиждень – всього 27 тисяч випадків, менше в 3 рази. Ще дві цифри. На перший грудня ми мали 28 тисяч хворих, які перебували в лікарнях, це пацієнти з середнім і важким перебігом хвороби. За їх життя кожного дня борються наші лікарі і медичні сестри, медичні працівники. Борються і в понеділок, і в суботу, незалежно від дня тижня. А зараз цих пацієнтів кількість в наших лікарнях – 17 тисяч 931. Це результат, який ми бачимо в цифрах. На сьогоднішньому етапі боротьби, я вважаю, що це наша спільна перемога. Спільна перемога усіх українців, незалежно від того, де вони працюють: наших лікарів, медичних сестер, санітарок, працівників супермаркетів, підприємців, чиновників, народних депутатів усіх без виключення людей, які дотримувалися цих карантинних заходів і віднеслися до них із розумінням. Ми бачимо конкретний результат: у нас зменшилась кількість захворівших, і головне – ми зберегли життя великої кількості українців. Окрім цифр, які я назвав, ми зробили ще великий крок. Не можна навіть порівняти готовність медичної системи до такого виклику як епідемія на кінець березня 2020 року з медичною системою початку лютого 2021-го.

На сьогодні в нас 66 тисяч 848 ліжок, виділених для лікування хворих на COVID-19, понад 56 тисяч ліжок забезпечених киснем. Я хочу звернути вашу увагу, що ми досягли високих результатів, не зважаючи на відправну точку, з якої ми починали боротьбу з епідемією. Нагадаю, що наша медична система в березні минулого року нагадувала більше руїни. Зараз у нас є чітке розуміння і вивірена стратегія на майбутнє, яка передбачатиме загальні протиепідемічні правила для усієї країни, крім них, в залежності від зміни ситуації у конкретних областях, будуть запроваджуватися локальні обмеження. Для прикладу, якщо буде збільшуватися навантаження на медичну систему такими темпами, які можуть привезти до колапсу, в такому випадку на території цього регіону буде вводитися червоний рівень небезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження. Наприклад: якщо 65 відсотків заповнених ліжок з киснем або зростання більше ніж на 50 відсотків кількості госпіталізованих протягом 7 днів, за таких умов комісія ТЕБ та НС буде вводити жорсткі карантинні обмеження на території області до моменту стабілізації ситуації. Сьогодні Україна наближається до важливого етапу боротьби з COVID– національної вакцинації. Від кожного з нас залежить, як наша країна пройде цей етап. Наші медики вже зробили велику роботу. Попереду новий відповідальний виклик. Найбільше навантаження та найбільша відповідальність знову буде покладена на наших героїв – наших медичних працівників. Саме від них, наших лікарів, буде залежати злагоджена та безвідмовна робота всього механізму масової вакцинації. Важливо, щоб медики у цей період посиленого навантаження відчули турботу та піклування про них держави. Шановні народні депутати, в мене в руках дорожня карта вакцинації нашої країни. Це ретельно пропрацьований ґрунтовний документ, він викладений на сайті Міністерства охорони здоров'я, тому доступний для всіх без виключення. Цей документ – це результат фахової роботи українських медиків та вчених, а також із залученням досвіду наших закордонних колег. Ми зібрали коло найкращих: це експерти Академії медичних наук, Національно-технічна група експертів з питань імунопрофілактики, Комісія з біобезпеки та біологічного захисту Ради національної безпеки та оборони, експерти ЮНІСЕФ та ВООЗ. Кожен із нас сьогодні має усвідомлювати – вакцинація не справа усієї країни, а значить кожного громадянина. Вакцинація – це про солідарність та про взаємну відповідальність перед своїм здоров'ям, здоров'ям близьких, здоров'ям країни. Загальна кількість вакцин, які ми повинні отримати за за ініціативою COVAX, це 8 мільйонів доз. Водночас завдяки нашій системній роботі з COVAX, яку ми розпочали ще в травні минулого року, Україна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Вже незабаром у середині лютого ми очікуємо постачання в Україну 117 тисяч доз вакцини Pfizer Наступне постачання вакцин відбудеться з середини лютого до кінця ІІ кварталу нинішнього року. На цьому етапі заплановано, що Україна отримає від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин компанії AstraZeneca. Міністерство охорони здоров'я разом з урядом, з іншими членами уряду, з Міністерством закордонних справ постійно відпрацьовує з країнами "Великої сімки" та делегацією Європейського Союзу в Україні із проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин проти COVID-19. Опрацьовується також механізм та можливість постачання з метою раннього доступу до вакцини в межах перерозподілу квоти Європейського Союзу. Паралельно продовжується робота і в межах механізмів міжнародної взаємодії щодо доступу до вакцин. Україна уклала контракт на постачання вакцин компанії Sinovac 1 мільйон 913 тисяч доз, постачання яких теж повинно розпочатися найближчим часом. Думаю, що сьогодні або в найближчі дні ми отримаємо підтвердження по інших контрактах також з постачанням, починаючи з лютого цього року. Вакцинація буде відбуватися виключно безпечною вакциною, підкреслюю для всіх українців – виключно безпечною вакциною, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинутих країнах. Нагадаю, що Національний план вакцинації відбуватиметься у п'ять етапів. На етапі першої хвилі вакцинація буде здійснюватись мобільними бригадами. Загальна кількість таких мобільних бригад складає 572 одиниці, які ми будемо вводити поступово, починаючи з 50-и і потім збільшуючи в залежності від регіону та в залежності від темпів вакцинації. І збільшувати ми їх можемо достатньо оперативно. На наступному другому етапі разом із збільшенням охоплення вакцинацією буде організовано 1 тисяча 650 пунктів вакцинації, і також працюватимуть мобільні бригади. Надалі будемо поступово збільшувати кількість їх до 4 тисяч 250 пунктів та близько близько 600 бригад. Така кількість дасть нам можливість забезпечити поетапне розгортання кампанії та забезпечити ґрунтовне навчання залучених до вакцинації медичних працівників. Всі щеплення будуть відбуватися на базі лікувальних закладів. Отже, на першому етапі вакцину отримають громадяни із критичним ризиком інфікування та розвитком COVID, та ті, які виконують критичні функції під час епідемії. Це працівники мобільних бригад вакцинації; медичні працівники, які працюють в закладах охорони здоров'я, де надають стаціонарну допомогу хворим на СOVID-19; працівники лабораторії, які проводять лабораторне дослідження на СOVID; працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв; громадяни, які перебувають у спеціалізованих закладах, та працівники цих закладів, це інтернати, будинки для осіб похилого віку тощо; військовослужбовці Збройних Сил та Національної гвардії, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил. Загальна кількість людей, яких ми плануємо охопити під час першого етапу вакцинації, – це 367 тисяч. Наступний другий, третій і четвертий етапи. Ми провакцинуємо людей, які входять в групу ризику або за професійною ознакою, або за станом здоров'я, або за віком. Це всі громадяни старше за 60 років. Це люди, які мають супутні захворювання. Це громадяни, які виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави. Це наші освітяни. Другий етап передбачатиме охоплення близько 2,5 мільйона людей, третій етап – 7,2 мільйона людей, четвертий етап – 11 мільйонів людей доступу до безкоштовної вакцини. І нарешті на п'ятому етапі передбачена вакцинація інших категорій населення, тобто людей від 18 до 59 років, які не мають жодних супутніх захворювань. Їм також буде забезпечено доступ до безкоштовної вакцини. Планове охоплення на п'ятому етапі складає 13 мільйонів громадян. Перший етап вакцинації розпочнеться в лютому. Ми хочемо до кінця року забезпечити доступ до вакцин всім без виключення категоріям громадян. У рамках підготовки до національної вакцинації ми ретельно готуємо як логістичну систему, так і надавачів послуг. Для логістики у нас є розрахунки оновлення холодового ланцюга. Ми сформували потребу в холодильниках, термобоксах та інструментах контролю температур. Для нас важлива безпека вакцини, умови зберігання та дистриб'юції. Для ультрахолодового ланцюга ми залучаємо приватні компанії, які мають досвід управління фармпрепаратами в умовах наднизьких температур, бо це тимчасові потреби, які не знайдуть масштабного використання поза кампанією COVID-19. Тому таке одноразове партнерство держави та бізнесу тут більш вигідно. Тобто ми вже маємо потребу в довгостроковому державному приватному партнерстві. Для оновлення ланцюга "плюс 2 – плюс 8" влада буде інвестувати в заклади, залучені до рутинної імунізації, адже маємо тотальну потребу в оновленні устаткування. Тому ми будемо покращувати умови зберігання по всій країні від ФАПу в селі до національного складу "Укрвакцина". Міністерство охорони здоров'я запланувало створити окремий інформаційний портал про вакцинацію. Там кожен зможе дізнатися про дорожню карту вакцинації, її етапи, організацію процесу, підготовку персоналу та про самі вакцини. Також будуть дашборди зі статистикою вакцинації, над якими ми працюємо спільно з колегами з РНБО. Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущено наступного тижня, повна версія разом з мобільною – до кінця лютого. На сьогодні механізм формування списків та записів на вакцинацію передбачає два підходи. Перший – це формування списків через роботодавців, тобто з прив'язкою до місця роботи для таких категорій як: медичний працівник, соціальні працівники, наші військовослужбовці і так далі. Другий – це відкриті записи на вакцинацію для соціальних категорій, які не прив'язані до місця місця роботи, це люди похилого віку, приміром. Відкриті записи на вакцинацію будуть здійснюватися не більше ніж за місяць до початку вакцинації для тієї категорії людей, які належать до тієї які належать до тієї чи іншої категорії. Записатися можна буде через інформаційний портал вакцинації, веб-портал електронних медичних систем, через сімейного лікаря або контакт-центр. Ми виходили з того, щоб у людей був максимальний вибір і максимальна зручність, різні підходи для різних громадян. Ці записи необхідні для того, щоб спланувати графіки роботи пунктів щеплень, вони повинні враховувати абсолютно унікальні масштаби вакцинації в історії нашої держави. Детальні алгоритми для пацієнтів ми оприлюднимо на відповідному порталі. Шановні народні депутати, мій окремий заклик до вас як до політиків: вакцина – окремо, політика – окремо. Сьогодні публічна сфера вщент заполітизована питаннями як вакцинації, так і COVID загалом. А COVID і питання лікування від цієї хвороби, питання вакцинації – це суто медицина, де повинна надаватися кваліфікована фахова медична допомога, щоб рятувати наших людей. Я впевнений, що ми в змозі пройти і в змозі остаточно перемогти COVID. Давайте тільки зробимо це фахово і разом. Дякую. Дякую, Максиме Володимировичу. Шановні колеги, я нагадую, що далі у нас є 21 хвилина на відповіді і запитання до міністра охорони здоров'я. Тому, шановні народні депутати, зараз ми переходимо до запитань з визначеної теми від депутатських фракцій і груп. Тому прошу народних депутатів записатися на запитання. Будь ласка, записуйтесь від фракцій та груп.

Шановний пане міністре, ми зараз обговорюємо вакцинацію і це правильно, і це потрібно робити. Але ви почали свій виступ з лікарів. І, на жаль, досі у нас майже вже триває рік пандемія, у нас є випадки, коли лікарі не можуть отримати страхову виплату. Я дуже хотів би, щоб результатом сьогоднішньої нашої розмови була ситуація, коли ми разом допоможемо вирішити цю проблему хоча б в одній лікарні. Я зараз говорю про міську лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва, там лікарі, які захворіли на коронавірус, не можуть отримати страхову виплату. Завідувач першого хірургічного відділення помер від коронавірусу і дуже довго його родина судилася, щоб отримати ці гроші. Я до вас підійду з документами, давайте разом допоможемо нашим лікарям пережити цю пандемію, як вони допомагають нам. Дякую. Я дуже дякую вам, дійсно, за таку турботу щодо наших медичних працівників. Ви знаєте, що Кабінетом Міністрів, на першому засіданні уряду в цьому році, була прийнята відповідна постанова, яка набагато спростила процес отримання всіх цих виплат, процес збору документів, скоротила суттєво терміни. Ми також дуже зацікавлені, щоб всі без виключення наші медичні працівники вчасно отримували відповідні виплати, які їм положені від нашої держави. Зрозуміло, що інколи відбуваються такі випадки, в яких ми ретельно розбираємося, в кожному конкретному випадку. Тому буду вдячний вам за ці документи, які ви принесли, ми дуже швидко розберемося. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату Колтуновичу Олександру Сергійовичу фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

те, що загинула така кількість лікарів – це в першу чергу провина керівництва міністерства. Те, що майже 200 тисяч медичних працівників поїхали шукати роботу за кордон – це провина всього Кабінету Міністрів і ваша особисто. Тому що заробітна плата в 5-10 тисяч гривень – це для жебраків. Ви вміло підняли депутатів на хвилину мовчання. Я впевнений, що всі лікарі і практично всі депутати Верховної Ради хотіли б, щоб ви самі всі вже встали і пішли із своїх крісел, і дали працювати тим людям, які знають, що для того, щоб працювала медична галузь, повинна бути заробітна плата мінімум 20 тисяч гривень. Я хочу запитати у вас, яка ваша думка, скільки повинні отримувати сьогодні лікарі, медичні працівники для того, щоб вони залишалися в країні і були захищеними? Дякую. Те, що стосується справедливої заробітної плати наших медичних працівників, моя позиція з цього приводу, вона не змінюється, не змінюється вже майже весь термін мого перебування на посаді. Я вважаю, що мінімальна заробітна плата лікаря повинна складати 23 тисячі гривень, заробітна плата медичної сестри – 17 тисяч гривень і молодшого медичного персоналу – 12 тисяч гривень. І ця позиція моя послідовна, і я борюся за цю позицію. Я борюся за ту медицину, яку розвалювали протягом 30 років. У нас так не відбулося, що у у березні, коли Кабінет Міністрів був створений, Кабінет Міністрів, в якому я маю честь працювати, і у нас відразу стало все погано в медицині. Я зачитував вам цифри і ви, мабуть, чудово знаєте, в якому стані перебувала наша медична система на початок епідемії, і що зроблено вже. І буде зроблено ще більше. І я вам можу сказати, ви торкнулися питання щодо від'їзду наших медичних працівників за кордон. Це питання, яке турбує принаймні мене, як міністра охорони здоров'я, найбільше. Бо, я вважаю, що це одна із самих великих загроз щодо національної безпеки нашої країни. Тому вважаю, що підвищення заробітної плати і соціальних стандартів – це один з тих елементів, який повинен бути саме в політиці держави для наших медичних працівників.

Шановний пане міністр, ми прослухали, очевидно, важливу, трохи пафосну лекцію про вакцинацію. У мене конкретне питання. Вакцина Pfizer, яку ми, можливо, в лютому отримаємо аж 117 тисяч доз на всю Україну. Вона єдина, яка включена ВООЗ в реєстр засобів для можливого застосування, вона також схвалена Єврокомісією. Прокоментуйте, будь ласка, слова директора Pfizer в Україні Зоряни Цілик, яка говорить наступне, що уряди інших країн в Європі і не тільки ще в червні-липні минулого року заключали договори, коли тільки починалася друга стадія клінічних досліджень Pfizer в світі, треба було раніше заключати договори. Коли ви говорите, розвалювалася медицина, так треба вчасно просто все робити, особливо на тому місці, де ви знаходитеся. Чому не були вчасно заключені договори? І чому ми в лютому ми, можливо, отримаємо не мільйон-два Pfizer, а тільки 117 тисяч цих доз? І друге питання – паліативна медицина, державне фінансування. Прохання посприяти в цьому питанні. Дякую. коментувати чиїсь вислови я точно не збираюсь і не буду. Я думаю, що ви в змозі знайти іншу людину, яка буде коментувати. Щодо питання постачання вакцин, я ще раз хочу наголосити, ми розпочинаємо вакцинацію в лютому цього року. Вакцина виробництва компанії Pfizer – це не єдина вакцина, якою ми будемо вакцинувати Всі вакцини будуть безпечні, всі вакцини будуть такі, які пройшли відповідну реєстрацію, а у нас реєстрація відбувається повністю за світовими стандартами. Ми будемо вакцинувати мінімум 3-4 вакцинами наших громадян, ще раз наголошую, починаючи з лютого цього року. І безкоштовний доступ до вакцин буде зроблений зроблений для всіх без виключення, і до кінця 2021 року ми хочемо завершити всю компанію з вакцинації. Щодо термінів початку вакцинації, що у нас почнеться в лютому, я хочу ще раз підтвердити, я наголошував ще у вересні минулого року. Ну тоді у вас були інші питання, тоді вам треба було хайпувати на іншому. Я абсолютно розумію, що після того, коли в нас розпочнеться вакцинація, будуть знайдені інші якісь там речі, приводи щодо відповідних таких елементів. Ну, то життя, як то кажуть.

в обласній інфекційній лікарні. Ви особисто бачили своїми очима все, що там сталося і відбулося. Одна з ключових версій – це саме безпосередньо очаг, який був у зоні підключення тиску. Я хотів би, щоб зараз було проінформовано і в присутності Прем'єр-міністра негайне доручення перевірити ситуацію по всій Україні з підключенням кисню і безпекою зон підключення кисню не лише в Запоріжжі, але й реально по всій Україні. Тому що, на жаль, кошти, які виділялися на COVID, використовувалися куди завгодно, а не на ті потреби, які були. І друге. Це у 2007 році був наказ, це звернення Асоціації психіатрів України, який скасований наказом міністерства, який руйнує всю систему психіатричної допомоги. Прохання надати інформацію, що буде далі, чим замінять…? Дякую за запитання. Ну, перше. Дійсно, я вчора за дорученням Президента, в тому числі відвідав Запоріжжя, я був в цій лікарні. Щодо перевірки, відповідне не просто доручення, а відповідне рішення уряду щодо перевірки всіх систем по киснепостачанню централізованому, яке в наших лікарнях, було дано ще в в минулому році, якщо мені не зраджує пам'ять, у вересні минулого року. Загалом в нас тільки з державного бюджету на системи киснепостачання було витрачено майже півтора мільярда гривень, які були перераховані як субвенція в регіони. Щодо трагедії, яка сталася в Запоріжжі. Ми очікуємо, принаймні так я був вчора проінформований фахівцями, які працюють на місці, що достатньо швидко будуть проведені відповідні експертизи, щоб з'ясувати, що саме відбулося. Щоб після цього з'ясування можливо було вже конкретизовано зробити висновки, і в тому числі по території всієї країни. Але я впевнений, що таке доручення – ще додаткова перевірка систем киснепостачання – буде дано. Дякую. І користуючись тим, що залишився час, друге питання, колеги. колеги. Те, що стосується психіатрії, то там дійсно багато чого було зроблено, м'яко кажучи, не так. Ми зараз вибудовуємо стратегію, стратегію розвитку надання психіатричної допомоги, яка найближчим часом буде затверджена. І користуючись тим, що залишився час. Там було у колеги Батенка питання щодо паліативної допомоги. Я вам не відповів. Ми збільшуємо тариф в цьому році на паліативну допомогу, тому що це, дійсно, та сфера медицини, яка потребує збільшення фінансування. В цьому році це буде збільшено, ніж у минулому, з 1 квітня. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народній депутатці України Марині Олегівні Бардіній, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, колеги! Доброго дня, пане міністре! Сьогодні сотні українських родин зіштовхнулися з обмеженням прав на партнерські пологи. Я не знайшла жодного рішення Кабінету Міністрів, яке би обмежувало дозвіл на партнерські пологи. Таким чином, роблю висновок про самодіяльність в регіонах. Ми знаємо, що є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які, власне, рекомендують навіть тим жінкам, які мають підтверджений статус коронавірусної хвороби, народжувати за партнерської підтримки. Я прошу вас провести селекторні наради, можливо, зробити окреме рішення Кабінету Міністрів, щоби чоловіки і жінки сьогодні в час пандемії мали можливість на партнерські пологи і таку підтримку. Це дуже поширена практика в Україні. Із 7 тисяч породіль

є відповідне звернення, відповідні звернення були і до мене, ми вже проводили в тому числі і за моєю участю, і мої заступники проводили відповідні наради. Ви абсолютно праві, жодних обмежень, підкреслюю, жодних обмежень не було встановлено в нашій державі. Єдина річ, яка існувала, що при доступі у відповідний заклад охорони здоров'я треба було зробити тест. Зараз, коли в нас вже існують швидкі тести на антиген, тобто це робиться за 15 хвилин… Ні, всі ці тести, вони куплені за державні кошти. Майже 6 мільйонів тестів, які в тому числі були розподілені по наших лікарнях і в тому числі по наших лікарнях, якими є є пологові будинки, саме для проведення таких речей. Але з урахуванням вашого запитання, ще додатково дамо відповідне роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я додатково подивимось, яким чином нормативно зобов'язати, щоб не було таких речей щодо скасування партнерських пологів. Дякую.

Відповідальність і функції покладаються на органи місцевого самоврядування по санепідемнагляду і на господарські суб'єкти. Фактично ми можемо похоронити СЕС і створити такі центри, які вже існують – центри громадського здоров'я. Який на сьогодні проводять вебінари і проводять дослідження масштабне за 10 мільйонів – біоповедінкового дослідження про можливий ризик та інфікування гепатитом, сифілісом серед чоловіків, що мають секс із чоловіками. це ви вважаєте, що це нормально на що ідуть гроші, навіть грантові? І це вважається великою важливою складовою епідеміологічного нагляду громадського здоров'я? І чи не вбачаєте ви в прийнятті цього законопроекту 4142 величезні...? Дякую за запитання. Ми всі з вами стали свідками, що таке відсутній санепіднагляд у нашій країні. І зрозуміло, що його треба поновити, але поновити в тому числі в цивілізований спосіб. І цей цивілізований спосіб, він передбачає перш за все, що цей санепіднагляд повинен бути дієвим. Був розроблений законопроект – міністерство не приймало в ньому участь – 4142, я маю на увазі, саме фахівців міністерства. Ми зробили відповідне своє заключення щодо цього законопроекту. Вважаємо, що там треба вносити відповідні зміни, між першим і другим читанням вони можуть бути внесені, ці зміни. Щодо другої частини вашого запитання по Центру громадського здоров'я. Дійсно вони провели такі дослідження на ці грантові кошти, які були дані через американську CDC. І вони щодо замовлення саме такого дослідження, яке там треба провести з наукової точки зору. Я вважаю, що при розгляді до другого читання цього законопроекту 4142 треба було, щоб були враховані всі особливості нашої України щодо побудови саме дієвого на майбутнє санепідзахисту нашої країни. Я впевнений, що так і буде. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату Олексію Гончаренку, фракція "Європейська солідарність". Будь ласка. 10:49:54 ГОНЧАРЕНКО О.О. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Пане міністре, ви та уряд повністю провалили вакцинацію. Сьогодні вакцинується вже Коста-Ріка, Індонезія, Індія, добре відомий Зеленському, Оман. Ізраїль провакцинував вже 60 відсотків населення. В Україні – нуль, нуль! Тож у мене до вас два питання. Перше. Не коли почнеться вакцинування, а коли воно завершиться? Коли в Україні буде провакциновано більше половини населення? Це перше запитання. Друге запитання. Чи те напруження у відносинах, яке сьогодні є між Україною та Китаєм, і санкції не позначаться на постачанні вакцини китайської в Україну? І третє питання в мене до пана Прем’єр-міністра. Шановний пане Прем’єр-міністр, коли ми припинимо купувати російську електроенергію, російську і білоруську? Коли ми припинимо давати гроші не українському шахтарю і енергетику, а російському і білоруському? Коли ми припинимо фінансувати країну-агресора під час війни?

Уже багато від вас чули, що щось провалено, то підготовка ліжок провалена, то тестування провалено, зараз у вас нове – у вас вакцинація провалена. Розуміємо, що далі буде. Те, що стосується… Хоча потім цифри говорять і факти говорять зовсім про інше, і ви це добре знаєте. Щодо початку вакцинації, я ще раз наголошую: початок вакцинації як був встановлений і оголошений, що ми почнемо його в лютому 2021 року, він ніяким чином не змінювався. Щодо закінчення процесу вакцинації, я цього торкався в своїй доповіді, ми плануємо закінчити в кінці 2021 року. По другому питанню. В нас не передбачається жодних збоїв по поставці вакцин. Дякую. Дякую, Максиме Володимировичу. Прошу зайняти місце. З приводу питань до Прем’єр-міністра я хочу нагадати, що ми з вами домовилися, що зараз почнеться… Я перепрошую, Максим Володимирович, я перепрошую, ще одну секундочку. Слово надається заступнику Голови Верховної Ради України О.К. Дякую, Руслан Олексійович. Пане міністре, ви абсолютно правильно зауважили, що вакцинація не може бути політичною темою, тому що насправді вакцинація – це про фаховість, це про відповідальність і це про лідерство. Насправді як відбувається вакцинація в розвинутих країнах, які мають відповідальне лідерство на чолі країни? Це швидко, масово і безкоштовно. Ангела Меркель заявила, що до кінця літа вона вакцинує вже 100 відсотків населення. Ізраїль, як вже сьогодні ви говорили, і тут зазначали мої колеги, до кінця березня вакцинує все населення, яке старше 16 років. Вакцина Pfizer вже після першої дози дає захист організму на 90 відсотків, це говорять всі фахівці-імунологи. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що нам треба вакцинувати… В зоні ризику знаходиться 20 мільйонів населення десь нашого. Коли

а там майже 21 мільйон, ті чотири етапи. Це ті громадяни, які знаходяться у групі ризику, ми повинні до осені вакцинувати, надати доступ. Я хочу нагадати, що у нас в країні вакцинація добровільна. Тобто обов'язок держави – надати доступ до безкоштовної вакцини всім громадянам України. Але, якщо ми говоримо про 21 мільйон, чотири етапи, то до осені ми плануємо це зробити. Всі можливості у нас для цього будуть. Але у нас є інша проблема – проблема, яка має назву "кількість людей, які готові до вакцинації". Я думаю, що ви також бачили ті цифри соціологічних досліджень, що на сьогоднішній день майже там 43-45 відсотків людей, які готові до безкоштовної вакцинації. Я вважаю, що це теж одне із тих завдань, яке стоїть і перед нами як перед урядом, перед Міністерством охорони здоров'я, так і, вважаю, що це справа в тому числі народних депутатів – щодо саме такого промоушену вакцинації в гарному сенсі цього слова, максимальної комунікаційної кампанії. Щоб кількість людей, яка вакцинувалася, щоб вона була набагато більша, ніж ті там 43-45 Дякую. Тепер вже точно все, Максиме Володимировичу. Дякую. Займіть своє місце в ложі уряду. Шановні народні депутати, далі ми переходимо до запитань до Прем'єр-міністра та членів уряду від народних депутатів. Хочу нагадати: відповідно до Регламенту на це відводиться 20 хвилин. Тому прошу народних депутатів записатися на запитання до Прем'єр-міністра та членів уряду.

Дякую. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". У мене запитання до міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Пане Максиме, ситуація з коронавірусом показала, в якому реальному стані знаходиться система охорони здоров'я нашої держави, в якому стані знаходяться районні лікарні, особливо мова йде про інфекційні лікарні. Там немає елементарних умов для роботи ні лікарям, ні елементарних умов для прийому пацієнтів. І ви це добре знаєте, і це знає місцеве самоврядування. Зараз іде процес передачі районних лікарень в об'єднані територіальні громади з незрозумілим статусом. Тому конкретне запитання. Які кроки буде ваше міністерство робити в цьому році, що буде з районними лікарнями? Люди, перш за все лікарі, не розуміють, що робити із тією реформою, від якої ніхто не може оговтатися. І, будь ласка, заспокойте своєю відповіддю людей, лікарів, що конкретні кроки будуть зроблені, що лікарі будуть забезпечені всім необхідним і буде нормально функціонувати система... Дякую за запитання. Я можу сказати, що, починаючи з 1 квітня, у нас вступає нова Програма медичних гарантій, де ми суттєво переглянули всі підходи, в тому числі і щодо інфекційних лікарень. Наприклад, у нас буде вводитися такий пакет як ми будемо платити за готовність інфекційних лікарень надавати допомогу людям, хворих на інфекційні хвороби, щоб вони були завжди готові і щоб у нас не було такої розрухи, з якою ми зіткнулися. По багатьох тарифи максимально збільшені. Максимально врахована думка наших фахівців щодо і самого розрахунку тарифів і щодо речей, пов'язаних з самим укладанням договорів. Хочу також наголосити, що під час затвердження цього проекту Програми медичних гарантій на новий рік я збирав медичну раду, до якої входять провідні фахівці нашої країни і мені важлива була їх фахова думка, з урахуванням їх пропозицій туди були внесені зміни. Звичайно, коштів не вистачає, звичайно, ми б хотіли набагато більше, і ми в своєму бюджетному запиті давали інші цифри. Але, виходячи з фінансового стану країни, ми розраховували саме із цих показників. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату України Камельчуку Юрію Олександровичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Будь ласка. 10:58:51 КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Дякую. Як би мені не хотілося запитати питання по своєму округу, я все ж таки передам питання, прошу передати слово, точніше, Михайлу Радуцькому. Дякую. В мене запитання до Прем'єр-міністра України пана Шмигаля Дениса Анатолійовича. Денис Анатолійович, скажіть, будь ласка, чи за штатним розкладом Міністерства охорони здоров'я Головний санітарний лікар не є працівником Міністерства охорони здоров'я? Тому що один з головних авторів Закону 4142 є пан Ляшко і це можна прочитати на сайті Верховної Ради. І якщо міністр каже, що МОЗ не має відношення до цього закону, то хотів би запитати, кому підпорядкований Головний санітарний лікар – перший заступник міністра охорони здоров'я? Наскільки мені відомо, перше, заступник міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарно-епідеміологічний лікар пан Ляшко, звичайно, є штатним працівником Міністерства охорони здоров'я. Але суб'єктом законодавчої ініціативи не можуть бути працівники міністерств, лише Кабінет Міністрів України виступає суб'єктом законодавчої ініціативи. Тому мені дивно, що там в розробниках законопроекту значиться прізвище штатних працівників, можливо, це якась описка або це не той Ляшко, або… Тоді мусите подивитись, і давайте попрацюємо з Апаратом як так стається. Ініціатором виступає завжди Кабінет Міністрів України, якщо це законодавча ініціатива від КМУ. Якщо це депутатський законопроект, можливо, там вписали пана Ляшка, якого залучали до розробки. Не знаю, давайте це з'ясуємо. Це питання юридичної площини, давайте з'ясуємо. Я не готовий зараз відповідати. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Слово надається народному депутату Мамці Григорію Миколайовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

санкції щодо фізичних і юридичних осіб, зокрема щодо юридичних осіб Китайської Народної Республіки. Президент Зеленський нарвався уже на ембарго і зупинений експорт товарів сільськогосподарської продукції. Зважаючи на товарообіг у 14 мільярдів доларів і експорт у 7 мільярдів доларів, хто компенсує

у лютому місяці? І останнє третє питання. 90 мільярдів доларів держборг – абсолютний антирекорд. Коли ви перестанете запозичувати…? Отже, стосовно запроваджених санкцій. Санкції запроваджуються за рішенням Ради національної безпеки і оборони, указами Президента України – це юридична процедура, у разі, якщо національній безпеці України загрожує зовнішня зовнішня або внутрішня небезпека. Стосовно наведених вами даних про ембарго або якісь обмеження, це неправда. Жодних ембарго і обмежень на сьогоднішній день не існує, жодних повідомлень про це в розпорядженні уряду України немає. Стосовно платіжок і тарифів. Так як ми говорили, на сьогоднішній день в Україні ціна на газ з 1 лютого 6 гривень 99 копійок. І в багатьох постачальників вона є нижчою. Державне підприємство НАК "Нафтогаз" встановило на лютий місяць ціну в 6.86. Стосовно платіжок на тепло і гарячу воду, у відповідності до діючого законодавства, дані тарифи підніматися не можуть. На сьогоднішній день ми продовжуємо перемовини з Асоціацією міст України щодо власне, формування цих тарифів всередині для того, щоби не накладати тягар на комунальні підприємства. Але люди захищені законом, тарифи на тепло і гарячу воду підніматись в Україні не будуть до кінця цього опалювального сезону. Стосовно дії субсидій в Україні. Надзвичайно швидко сьогодні можна отримати субсидії і всі люди, які потребують підтримки і державної допомоги, можуть онлайн, без звернення в органи соціальні, звертатися за такою допомогою і отримувати субсидії в разі необхідності. Крім цього, уряд разом з депутатами, з головами ОТГ, постійно працює зараз над тим, щоби привести до порядку будь-які інші платежі, які сьогодні можуть сплачувати люди і домогосподарства.

Ви знаєте, що в Кримінальному кодексі прописана відповідальність за халатність або службову недбалість – це передбачає посадку людини, я вже не кажу, що звільнення її з роботи. Сьогодні ви всі рапортували (я не знаю, як не соромно), про те, що 117 тисяч тестів буде поставлено в Україну – це на 50 тисяч людей, забезпечити їх вакцинами. Пане Денисе, в мене до вас одне лише питання. Скільки людей ще має померти для того, щоб ви звільнили Степанова? Тому що ми вже на порозі другої хвилі епідемії, тестів немає, вакцин немає. Тому в мене питання: ви звільните Максима Степанова, скільки для цього ще має померти людей? Дякую. 11:05:29 ШМИГАЛЬ Д.А. Стосовно забезпечення держави тестами, на сьогоднішній день ПЛР-тести фактично є в усіх областях України, лабораторії готові приймати і більшу кількість людей, яка зараз звертається. На сьогоднішній день від 30 до 40 тисяч людей звертаються за тестуванням за наявності симптомів або скеруванням від сімейних лікарів. Це також добровільна процедура, ми примусово нікого не тестуємо, тому стільки людей скільки бажає звернутися, стільки звертаються. Ми беремо зріз в лабораторіях на сьогоднішній день, чи є черга по тестуванню, чи є якісь перебільшення звернень. Немає, сьогодні лабораторії працюють в штатному режимі, окрім ПЛР, ІФА-тестів, в Україні на сьогоднішній день понад 2 мільйона таких швидких тестів на антиген, які дозволяють за 15 хвилин визначити з доволі високою ймовірністю хвора людина чи не хвора. тести розповсюджені повністю по всіх закладах первинної медицини, введенні відповідними протоколами в обов'язкову процедуру при зверненні до лікаря сімейного на первинній ланці. Тому тестування сьогодні в Україні забезпечено повністю для всіх бажаючих і тих, хто цього потребує. Стосовно забезпеченості ліками і підготовки медичної системи, сьогодні міністр охорони здоров'я про це детально і докладно доповідав, не буду повторювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Слово надається народній депутатці України Бобровській Соломії Анатоліївні, фракція політичної партії "Голос". до представників уряду, в першу чергу до пана Резнікова, стосовно телеканалу ATR і фінансування. Скажіть, будь ласка, чи відбувається якась публічна комунікація? Як планується вирішити ці питання щодо мовлення, можливості мовлення ATR, і які перспективи підтримки фінансової для єдиного кримськотатарського каналу, який сьогодні мовить не лише для Криму? І друге питання до міністра інфраструктури. В серпні 20-го року був початок ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Скажіть, будь ласка, фактично ці дипломи, які з грудня видаються видаються Морською адміністрацією, є не зовсім фактично легітимними. Але у мене питання щодо іншого, ви знаєте добре, що і в Одесі, і в Києві є маса запитань від моряків, і вони бунтують, і протестують. Як ви бачите, власне, саму схему безперешкодного, безхабарного, і вчасного, і якісного надання (отримання) робочого диплому моряків для тих хто йде працювати і здобуває собі цю професію? Дякую. Доброго дня. Ростислав Замлинський, перший заступник міністра з питань євроінтеграції. Шановна пані Соломія, дякую за ваше запитання. Для нас вкрай важливо, щоб громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей отримували якісний, український інформаційний продукт. Стосовно компанії каналу АТR – це приватне товариство "Атлант-СВ". На сьогоднішній день Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" не передбачає безпосереднього прямого фінансування приватної структури. Ми глибоко переконані в тому, що канал АТR повинен отримувати підтримку з боку держави, водночас розподіл цих коштів буде відбуватися в рамках чинного законодавства. Крім того, є ще ряд інших каналів, які також до нас звернулися про те, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окупованій території. Ми вважаємо, що всі вони повинні бути в рівних умовах, відповідно ми за те, щоб кожен з них отримав відповідне фінансування. Водночас буду просити вашої підтримки, бо це передбачене фінансування на поточний рік, воно є вкрай мале по відношенню до того, що ми планували зробити і пропонували. Тому, користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджеті на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування. Ми впевнені, що нас підтримають також представники парламенту, кримськотатарського народу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Слово надається Доброго дня, шановна пані Соломія. Дмитро Живицький, заступник міністра інфраструктури України. Що стосується дипломування моряків і тих протестних акцій, які відбувались, ми з вами прекрасно знаємо, що ці протести були спровоковані спровоковані не зовсім моряками, а тими організаціями, які хочуть незаконно заробляти на процесі дипломування моряків. Міністерством ведеться робота щодо поліпшення роботи кабінету, електронного кабінету моряка і переведення цього процесу в електронний вигляд для того, щоб не було ні маніпуляцій, не було ні зловживань, ні корупції в процесі дипломування моряків. Дякую. Максиме Володимировичу, я абсолютно згодна з тим, що вакцинація повинна бути добровільною та безкоштовною. Але чи можете ви назвати дату, коли вакцина потрапить у регіони і якого виробника? І друге питання. Ви знаєте, я вчора просто не могла дати відповідь багатьом вінничанам, тому що всі були в шоці: офіційно на сайті оголошений тендер Державним підприємством "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я" в сумі на 10 мільйонів гривень на послуги з організації та проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками у 2021 році. Скажіть, будь ласка, за які кошти будуть проходити ці дослідження? Невже в нас немає інших проблем? Невже на сьогоднішній день це так важливо? Дякую за запитання. Перше. Те, що стосується по вакцинації, ми плануємо розпочати відразу після 15 лютого. Я ще раз хочу наголосити, що ми говоримо виключно про вакцинацію безпечними вакцинами. В нас будуть не менш ніж 3-4 різних виробника вакцин. Така ситуація відбувається майже у всіх країнах світу, коли мова йде про вакцинацію декількома виробниками. І тут дуже важливе питання, щоб ми не створювали умов, коли наші громадяни при наших 43 відсотках бажаючих вакцинуватися, щоб ми почали думати, цією вакциною вакцинуватися, а цією ні. Підкреслюю, всі – виключно безпечними вакцинами. Щодо другого питання, це там немає коштів державного бюджету, це грантові кошти, які у тому числі саме на ці речі були там виділені. Але я дам завдання Віктору Ляшку, безпосередньо у нього в підпорядкуванні знаходиться цей заклад, щоб він безпосередньо розповів і дав повідомлення, що і як щодо цього тендеру. Дякую.

Пане Прем’єр-міністр, у мене до вас запитання. Як так сталося, що фактично друга людина в атомній енергетиці України, віце-президент "Енергоатому" Якоб Хартмут є громадянином іншої держави,

Єдиної енергетичної системи, що будувала і експлуатує енергетичний міст Таманського півострову Російської Федерації? У мене до вас питання. Перше. Коли ця людина буде звільнена? І друге. Коли буде скликана Рада національної безпеки і оборони України і будуть накладені санкції на цю людину? Стосовно керівництва Державного підприємства "Енергоатом". Всі призначення відбуваються згідно чинного законодавства, всі керівники проходять відповідні спеціальні перевірки і призначаються виключно за наявності таких підстав, які виписані в законодавстві України. Стосовно скликання Ради нацбезпеки і оборони така прерогатива належить Президенту України. За необхідності він даний орган скликає. Дякую.

Добрий день! Шановні колеги, у мене питання до пана Прем’єр-міністра і до пана Степанова. Я знаю, що в Кабінеті Міністрів активно циркулює документ, фактично який призведе зміни до існуючих документів, який фактично призведе до розподілу України на дві зони – в локдауні і без локдауна. Це призведе до того, що половина областей, змінені показники, і половина областей будуть вимушені закритися повністю в локдаун, судячи по тому документу, який там циркулює. Я просто вам хочу сказати, що малий і середній бізнес ще одного локдауну не переживе. Будь ласка, подивіться уважно цей документ і не робіть цього кроку, залиште так, як воно є, і дайте можливість працювати людям. Дякую. працює Кабінет Міністрів над поверненням до моделі адаптивного карантину, коли будуть запроваджені "червоні", "помаранчеві", "жовті", "зелені" зони і відповідні регіони, території зможуть функціонувати в менших або більших обмеженнях, в залежності від того, якою буде відповідно епідеміологічна ситуація. І попрошу також міністра охорони здоров'я доповнити, вже з трибуни сьогодні ця інформація звучала, але прошу, Дякую, Денисе Анатолійовичу. Те, що стосується жорсткого карантину, я достатньо чітко під час своєї доповіді розповів, як саме і за яких обставин може бути введений жорсткий карантин. Тільки в одному випадку – якщо є загроза колапсу медичної системи, заради цього будуть вводитися відповідні показники. Наприклад, показник 65 відсотків заповнених ліжок з киснем. Я думаю, що всі розуміють, якщо це стрімко зростає, то це є загроза колапсу медичної системи. Або зростання кількості, динаміка зростання хворих на COVID-19 саме в лікарнях, госпіталізованих за останні 7 днів і решта показників. Тому я ще раз прошу вас, давайте не вводити в паніку. 10 місяців у нас одне із завдань ще – це розвіювати паніку. Немає таких речей, які… І, до речі, на сьогоднішній день жоден регіон, підкреслюю, жоден не входить до такого рівня небезпеки, щоб треба було вводити "червоний" рівень, жоден, жодна область. Дякую. Вельмишановні колеги, "година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду за участь у роботі Верховної Ради України. Дякуємо вам. Дякую.